**Milinović, Darko (HDZ)** Prelazimo na sljedeću. - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Okvirne konvencije o vrijednosti kulturne baštine za društvo, hitni postupak Ja, ako niste čuli sam se konzultirao sa državnim tajnikom i nije zatražio završnu riječ. Dakle, Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Okvirne konvencije o vrijednosti kulturne baštine za društvo, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, prijedlog zakona broj 669. Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a kod utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo primjenu hitnog postupka. Prijedlog akta primili ste u pretince. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika.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 Okvirna konvencija o vrijednosti kulturne baštine čije je predloženo potvrđivanje jedini je međunarodni dokument kojim se uređuje područje zaštite kulturne baštine koji Republika Hrvatska još nije ratificirala i uključila u svoje pravni sustav. Ona se oslanja dakako na sve dosadašnje međunarodne konvencije, ali uvažava i Konvenciju o kulturnoj raznolikosti i smatramo da unatoč činjenici da smo u Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara pa i Zakon o zaštiti prirode jer se ova Konvencija također usmjerava na očuvanje najvrjednijeg segmenta kulturnog i prirodnog nasljeđa čovječanstva, kulturne baštine i Zakon o zaštiti prirode, predlažemo da ju se potvrdi i time da još jedan poticaj provođenju svih instrumenata koje ona predlaže. Ujedno prihvaćamo amandman Odbora za zakonodavstvo u pogledu korekcije oko naziva Konvencije. Hvala. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Otvaram raspravu. Nema prijavljenih. Odbor? Izvolite. Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. poštovane dame i gospodo! Dopustite kratko u ime Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu. Naime, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora razmotrio je na svojoj 33. sjednici koja je održana 18. travnja 2007. godine, Prijedlog zakona o potvrđivanju Okvirne konvencije o vrijednosti kulturne baštine za društvo s konačnim prijedlogom zakona. Odbor je pitanje raspravio kao matično radno tijelo. Uvodno obrazloženje podnijeli su predstavnici predlagatelja. Konvencija čije se potvrđivanje predlaže ovim zakonom i prema obrazloženju predsjednika predlagatelja jedina u području kulture koje Hrvatska do sada nije pristupila, iako su njezine zasade već ugrađene u hrvatsko zakonodavstvo kako kada se radilo o kulturnoj tako kada se radilo o prirodnoj baštini. Tako je da je Odbor jednoglasno donio sljedeći zaključak. Predlaže se Hrvatskom saboru da donese Zakon o vrijednosti kulturne baštine Okvirne konvencije o vrijednosti kulturne baštine za društvo. Evo, Otvaram raspravu. Nema prijavljenih. Zaključujem